Hér er um að ræða gríðarlega góða vinnu í hv. velferðarnefnd en frumvarpið byggir á vinnu til langs tíma, vinnu starfshópa sem skipaðir hafa verið undanfarin ár í tengslum við áskoranir á húsnæðis- og leigumarkaði. Hér er afar mikilvægt mál sem tengist kjarasamningum og er nátengt lífskjörum vinnandi fólks og þess vegna mikið fagnaðarefni.

Það hefur tekið allnokkurn tíma fyrir okkur að sameina náttúruvernd á Íslandi í eina stofnun. Það skref sem hér er stigið með samþykkt þessa frumvarps er mikilvægt í þá átt að koma hér á þjóðgarðastofnun og þess vegna fagna ég þessu skrefi innilega. Það er gott að sjá þessa sameiningu. Hún er mikilvæg, hún er skynsamleg. Það var gott að hv. umhverfis- og samgöngunefnd skyldi hverfa til baka til þess fyrirkomulags í Vatnajökulsþjóðgarði sem þar hefur verið á undanförnum árum og hefur gengið sérstaklega vel. Ég leyfi mér að segja að ég held að þetta sé góður dagur fyrir náttúruvernd á Íslandi en við munum halda áfram að taka stærri skref í rétta átt.

Hv. alþingismenn. Brátt verður þessu löggjafarþingi, hinu 154., frestað og fram undan eru þinghlé og sumarleyfi. Þinglok verða nokkru síðar nú en á síðasta þingi og er ástæðan m.a. tveggja vikna hlé sem var gert á þingstörfum í vor sem leið vegna forsetakosninga sem fóru fram 1. júní sl. Fyrir utan þetta kosningahlé gengu þingstörf fyrir sig í samræmi við þingsköp og starfsvenjur hér á Alþingi. Á þessu þingi samþykkti Alþingi 112 lagafrumvörp og 22 þingsályktanir voru gerðar. Ráðherrar hafa svarað 361 fyrirspurnum skriflega 58 fyrirspurnum munnlega og þar að auki svöruðu ráðherrar 321 fyrirspurnum í óundirbúnum fyrirspurnatímum. Margt fleira mætti nefna um hina margþættu starfsemi Alþingis á þessu löggjafarþingi en ég læt þetta nægja enda er hægt að nálgast ítarlegar upplýsingar um þingstörfin og afrakstur Ég vék áðan að forsetakosningum og frá því er að segja að venju samkvæmt mun embættistaka forseta Íslands fara fram hér í Alþingishúsinu 1. ágúst nk. Þessi venja er einu ári yngri en lýðveldið sem nú fagnar áttræðisafmæli. Fyrsta forsetakjör lýðveldissögunnar fór fram á hátíðarfundi Alþingis á Þingvöllum er lýðveldið var sett á stofn, 17. júní 1944, og þingmenn kusu jafnframt forseta Íslands. Forseti Íslands var þá kjörinn til eins árs og gert var ráð fyrir almennum forsetakosningum árið 1945. Til þeirra kom ekki þar sem Sveinn Björnsson, forseti Íslands, var einn í framboði og sjálfkjörinn. Embættistaka hans sem þjóðkjörins forseta Íslands fór fram 1. ágúst 1945 hér í Alþingishúsinu. Æ síðan hefur embættistaka forseta lýðveldisins farið fram hér í þingsalnum og fer vel á því. Ýmsir viðburðir hafa verið haldnir til að minnast 80 ára afmælis lýðveldisins og fleiri eru áformaðir allt til ársloka. Stjórnarráðið hefur haft veg og vanda af skipulagningu hátíðarhalda á afmælinu en Alþingi hefur lagt þessu máli lið með ýmsum hætti og mun svo verða allt afmælisárið. Árið 1930 var haldin á Þingvöllum vegleg hátíð til að minnast 1000 ára afmælis Alþingis. Nú er árið 2024 og því ekki nema sex ár þar til Alþingi verður 1100 ára, elsta löggjafarstofnun lýðræðisríkja sem enn starfar og á sér nær samfellda sögu að baki. Þessara merku tímamóta hlýtur að verða minnst svo sem vert er. Ég nefni þetta merkisafmæli okkar löggjafarsamkomu til að vekja athygli á því að það nálgast og ekki seinna vænna að huga að undirbúningi þess. Starfsáætlun næsta löggjafarþings, hins 155., hefur þegar verið samþykkt í forsætisnefnd og hefst næsta þing þriðjudaginn 10. september. Hér verður stór viðburður á haustþingi þegar þing Norðurlandaráðs verður haldið dagana 28.–31. október. Þetta þinghald er umfangsmikið og margbrotið verkefni og mun undirbúningur þess og þinghaldið sjálft án efa setja svip sinn á starfsemina hér næsta haust. Í vetur höfum við tekið í notkun nýtt húsnæði, Smiðju, og það er mér ánægjuefni að greina frá því að skömmu eftir þingsetningu í haust, 14. september, er stefnt að opnu húsi í Smiðju og öðrum húsum þingsins og munu gestir okkar þá geta svipast um í hinum nýju húsakynnum Alþingis. Þessi viðburður verður tengdur lýðveldisafmælinu. Við lok þinghaldsins færi ég ykkur, alþingismenn, þakkir fyrir samstarfið og varaforsetum þakka ég sérstaklega góða samvinnu við stjórn þingfunda. Formönnum þingflokka og formönnum stjórnmálaflokka þakka ég einnig þeirra framlag og góða samvinnu. Ég flyt skrifstofustjóra Alþingis og starfsfólki þingsins þakkir mínar fyrir góða samvinnu og gott starf í hvívetna. Ég óska þeim sem hér starfa, hinum kjörnu fulltrúum og starfsliði skrifstofu Alþingis, velfarnaðar og ánægjustunda í sumar.

Forseti. Fyrir hönd okkar alþingismanna vil ég færa forseta og varaforsetum þakkir fyrir samstarfið í vetur. Einnig þakka ég forseta hlý orð í okkar garð og ekki síður fyrir góða samvinnu við okkur þingflokksformenn. Venju samkvæmt hefur gengið á ýmsu í þingstörfunum í vetur. Það hefur oft blásið hressilega, þá gjarnan úr fleiri en einni átt í einu og það á sama tíma. Það er á tímum sem þessum, þegar alltaf er allra veðra von, sem reynir ekki síst á færni forseta við að stýra skútunni og þar hefur tekist vel til.

Ég vil líka þakka starfsfólki þingsins sérstaklega fyrir vel unnin störf, velvild og skilning í garð okkar þingmanna og fyrir óendanlegan sveigjanleika og lausnamiðaða nálgun í hverri áskoruninni á fætur annarri. Við hefðbundin verkefni starfsfólks bættust á þessum þingvetri flóknir flutningar yfir í hina nýju Smiðju sem mörkuðu mikil tímamót. Sú glæsilega aðstaða sem okkur er búin þar mun breyta miklu fyrir þingstörfin og vonandi munu þess sjást jákvæð merki. Það er á okkar ábyrgð. Ég ítreka þakkir okkar þingmanna til forseta, varaforseta og starfsfólks Alþingis og bið þingheim

Ég bið þingheim nú að rísa úr sætum.

Forseti Íslands, herra Guðni Th. Jóhannesson. Ég vil fyrir hönd Alþingis bjóða forseta Íslands velkominn í Alþingishúsið. Hann er hér í síðasta sinn í embættiserindum og fylgir fordæmi margra forvera sinna sem kvöddu Alþingi í lok forsetatíðar sinnar með því að ávarpa þingheim og lesa upp forsetabréf um þinglausnir eða frestun á fundum Alþingis. Samstarf Alþingis og forseta Íslands hefur verið með miklum ágætum og því er vel við hæfi að forseti Íslands sæki þingið heim við þessi tímamót. Forseti Íslands og hv. alþingismenn. Hver forseti Íslands hefur sett svip sinn á embættið og svo er einnig um herra Guðna Th. Jóhannesson. Hann var fyrir forsetatíð sína landsmönnum að góðu kunnur sem mikilvirkur fræðimaður en hefur staðið frammi fyrir þjóð sinni í gerbreyttu hlutverki í embætti forseta. Það hefur hann gert með miklum sóma og hefur fyrir það notið velvildar og stuðnings fólksins í landinu. Við þau þáttaskil sem nú eru að verða vil ég ítreka þakkir til herra Guðna Th. Jóhannessonar fyrir farsæl og vel unnin störf. Bestu kveðjur færum við einnig frú Elizu Reid. Þau hjónin hafa verið verðugir fulltrúar Íslands, bæði hér á landi og erlendis. Ég færi þeim báðum hugheilar kveðjur okkar alþingismanna um leið og ég óska þeim gæfu og gengis á komandi tíðum. Ég vil biðja þingheim um að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum.

Forseti Alþingis. Ágætu alþingismenn. Komið er að kveðjustund. Senn sinni ég væntanlega mínu síðasta embættisverki í þessum sal. Ég þakka samstarf við ykkur síðastliðin átta ár, met mikils þá vinsemd sem þið hafið sýnt mér og þá virðingu sem þið hafið borið fyrir embætti forseta Íslands. Einnig minnist ég góðra kynna við þingmenn sem eru ekki hér nú auk allra ráðherra og þriggja forsætisráðherra í minni tíð, þeirra Sigurðar Inga Jóhannssonar, Bjarna Benediktssonar og Katrínar Jakobsdóttur. Blessunarlega er samvinna forseta og þings í föstum skorðum, stjórnskipunin sæmilega skýr og rísi ágreiningur má finna lausnir sé vilji fyrir hendi. Alltaf má þó leita leiða til að gera enn betur, bæta mannanna verk. Hér og víðar hef ég áður minnst á endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins sem ber þess enn glögg merki, eins og Sveinn Björnsson sagði á sínum tíma, að vera sniðin „upprunalega fyrir annað land, með öðrum viðhorfum“. Þannig er sitthvað í þjóðhöfðingjakafla stjórnarskrárinnar með öðrum brag en æskilegt er; meint vald til að veita undanþágur frá lögum og annar atbeini sem er í raun ekki í verkahring forseta, kostnaðarsöm og úrelt ákvæði um verksvið handhafa forsetavalds og er þá ekki allt talið. Einnig nefni ég augljósa kosti þess að sett verði lög um embætti forseta Íslands, m.a. til að tryggja stjórnsýslulegt sjálfstæði þess. Forseti Íslands er eini fulltrúi þjóðarinnar sem kjósendur geta valið í beinni kosningu. Forsetinn er þjóðhöfðingi Íslendinga. Honum er ætlað að gegna „sameiningarskyldum við þjóðina“ svo að vitnað sé til orða Ólafs Ragnars Grímssonar. Ekki hef ég viljað vekja máls á því opinberlega á meðan ég sit sjálfur á Bessastöðum en í ljósi hinnar einstöku stöðu forseta Íslands í stjórnskipun og samfélagi tel ég fara vel á því að sá eða sú sem því embætti gegnir flytji ávarp til þjóðarinnar á Austurvelli á þjóðhátíðardaginn frekar en forsætisráðherra eins og venja hefur verið. Þar fer stjórnmálaleiðtogi sem talar frá degi til dags fyrir hönd ríkisstjórnar eða síns flokks. Sá maður er því í öðrum sporum en forseti hverju sinni. Kæri þingheimur. Fyrr í þessum mánuði minntumst við þess að áttatíu ár voru liðin frá stofnun lýðveldis. Hinn sautjánda júní 1944 kom fjöldi Íslendinga saman á Þingvöllum og fagnaði hinum merku tímamótum. Á Lögbergi kusu alþingismenn fyrsta forseta Íslands. Nú er nýlokið viðamiklum endurbótum á Þingvallabænum góða. Vel færi á því að forseti ætti þar tryggan og formlegan sess en þurfi ekki að vera gestur á tignum stað, t.d. þegar aðra þjóðhöfðingja ber að garði. Vera má að þingmenn og landsmenn telji breytingar af þessu tagi til bóta og við hæfi að taka ákvörðun um þær á merku afmælisári. Ég leyfi mér í það minnsta að leggja þetta til nú þegar líður að lokum minnar embættistíðar. Já, kaflaskil eru fram undan. Nýkjörnum forseta, Höllu Tómasdóttur, óska ég velfarnaðar á vandasömum vettvangi. Í kosningabaráttu var stundum tekist hart á eins og fyrri daginn. Alltaf er farsælast að heiðarleiki og drengskapur einkenni hvern leik. Að forsetakjöri loknu hafa Íslendingar jafnan fylkt sér að baki þeim sem bar sigur úr býtum og megi sú verða raunin áfram. „Lýðræði er mikið og vandmeðfarið verðmæti.“ Þannig mælti Vigdís Finnbogadóttir þegar hún setti Alþingi fyrsta sinni. Áður hafði Ásgeir Ásgeirsson tekið í sama streng, klykkti hér út á sínum tíma með því að minna þingmenn á mikilvægi málamiðlana og friðsamlegra lausna í deilumálum. „Við kjósum heldur að telja höfuðin en kljúfa hausana,“ sagði forseti þá. Og nú hef ég vitnað í orð allra minna forvera utan eins. „Enginn hefur gott af því að komast á það stig að fara að ímynda sér að hann sé ómissandi.“ Það sagði Kristján Eldjárn við lok sinnar forsetatíðar og þau orð eru enn í fullu gildi. Löngunin til að verða landi og þjóð að gagni má ekki breytast í vilja til að sitja sem allra lengst í embætti. Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. Hér á hinu háa Alþingi er þungamiðja hins pólitíska valds. Hingað sækja ráðherrar umboð sitt en þingmenn sækja sitt umboð til þjóðarinnar. Því er svo brýnt að fólk geti borið traust til Alþingis, að hér sé unnið að almannaheill, hlúð að hagsmunum þeirra sem byggt hafa upp okkar öfluga samfélag og búið í haginn fyrir næstu kynslóðir. Nú líður að frestun þingfunda eftir langa og stranga lotu undanfarna daga. Væntanlega eykst virðing Alþingis enn þegar vinnubrögð hér þykja til fyrirmyndar og öðrum til eftirbreytni. Að svo mæltu óska ég þingmönnum og fjölskyldum þeirra alls velfarnaðar. Megi gifta fylgja Alþingi Íslendinga um alla framtíð. Landsmönnum öllum færi ég líka mínar bestu kveðjur og þakka samfylgdina síðustu ár. Ljúft er að geta lokið störfum glaður í bragði, í góðri sátt við sjálfan sig og aðra. Að lokum lýsi ég yfir að gefið hefur verið út svofellt forsetabréf: ,,Forseti Íslands gjörir kunnugt: Að ég, samkvæmt tillögu forsætisráðherra og með skírskotun til samþykkis Alþingis, fresta fundum Alþingis, 154. löggjafarþings, frá 21. júní eða síðar ef nauðsyn krefur, til 10. september 2024.

Samkvæmt bréfi því sem ég nú hef lesið, lýsi ég yfir því að fundum Alþingis, 154. löggjafarþings, er frestað. Ég bið alþingismenn að minnast fósturjarðarinnar með því að rísa úr sætum.